Poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici Hrvatskog sabora, dobro jutro! Predlažem dobro jutro! Predlažem da počnemo sa radom na plenarnoj sjednici 11. izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora. Srdačno vas pozdravljam. da s obzirom da imamo neke promjene vezano za inicijativu za održavanje izvanredne sjednice da plan sjednice utvrdimo

prijedloga dnevnog reda, to je Prijedlog zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 573 i drugo, Prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske te da se rasprava i odlučivanje o ovim točkama provede na sljedećoj sjednici Hrvatskog sabora u siječnju sljedeće godine. Člankom 205. Poslovnika Hrvatskog sabora određeno je da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakoni donesu po hitnom postupku. Napominjem da o hitnosti postupka kod donošenja zakona koji nose oznaku PZE ne odlučujemo u skladu sa člankom 206. Poslovnika Hrvatskog sabora, to su zakoni pod točkom 1 i 3 predloženog dnevnog reda. Za donošenje po hitnom postupku predloženi zakon pod točkom 2 predloženog dnevnog reda, ima li tko od zastupnika primjedbi na primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost, PZ br. 575? Poštovani zastupnik Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, s obzirom da smo se sad našli u jednom poslovničkom vakuumu, dakle člankom 220. je točno propisano kako i pod kojim uvjetima se saziva izvanredna sjednica. Zadnji put nismo imali priliku kolega Mlakar i ja to obrazložiti, niste sazvali sjednicu sukladno Poslovniku i članku 220., dapače nit niste u svom onom zahtjevu većine zastupnika u obrazloženju nije navela koji je to članak, zapravo članak je ali koji i mislim da sukladno Poslovniku o radu Hrvatskog sabora ako ste sazvali izvanrednu sjednicu koju doduše oni koji su je sazvali nisu obrazložili, vi nemate nikakvo pravo da pojedine točke dnevnog reda skidate sa dnevnog reda, tim više što je jasno da ove točke o kojima bi danas trebali raspravljati po ničemu ne zavređuju, a o tome ću kasnije govoriti, da budu predmet izvanredne sjednice. Jedini stvarni razlog sazivanja izvanredne sjednice je rasprava o Ustavu. Sve ove druge zakone je Vlada sukladno zakonu i i poslovniku o tome kako može donositi uredbe sa zakonskom snagom u trenutku kad Hrvatski sabor ne zasjeda mogla napraviti. Isto tako, mi smo ove zakone mogli normalno raspraviti u petak popodne i u subotu bez ikakvog problema. I prema tome, s obzirom da u Poslovniku ne postoji uopće ovakva situacija o kojoj ste vi kao predsjedavajući sad naglasili, dakle vi naprosto ne možete skinuti točke dnevnog reda bez obzira kako glasali jer točno se zna u kojim i kakvim uvjetima se saziva izvanredna sjednica. Ove točke koje ostavljate danas da da ostanu, da se o njima raspravlja nisu nikakav predmet za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Jedini ajde može se reći onako pod navodnicima razlog za izvanrednu sjednicu bi mogle biti ustavne promjene. S obzirom da to mičete mislim da gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora kršite Poslovnik Poslovnik i ja bih u ime kluba HDZ-a prije očitovanja tražio stanku jer mislim da si mi kao Visoki dom ovo naprosto ne smijemo dozvoliti jer mi kršimo definitivno ako nastavimo ovako raditi sva pravila igre po kojima je ovaj Visoki dom funkcionirao u protekle 23 godine. Kad su se krajem godine morale ili u 7. mjesecu donosit daleko teže i sudbonosnije odluke pa u pojedinim momentima i za budućnost Republike Hrvatske nije se radilo ovo što se danas radi. Stoga gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora ja u ime kluba HDZ-a tražim stanku. **Leko, Josip (SDP)** Stanku ćete dobiti kad utvrdimo dnevni red i pređemo na dnevni red. Tako je predviđeno Poslovnikom. A u skladu sa Poslovnikom i zahtjevom i voljom natpolovične većine zastupnika u Hrvatskom saboru i sa točno utvrđenim temama i razlozima za održavanje sjednice sazvao sam sjednicu i na zahtjev također te većine i njihovim pravom da povuku prijedlog pojedine točke dnevnog reda predložio da se i promijeni dnevni red. Dakle, ostajemo na pitanju ima li netko od zastupnika vezano za Zakon o vijeću za financijsku stabilnost primjedbu. Nije imao nitko. Jeste imali? (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zakon, Prijedlog zakona o kreditnim institucijama s konačnim prijedlogom zakona nema nikakvog razloga za hitni postupak. **Leko, Josip (SDP)** To je

taj zakon se mogao raspraviti u normalnoj proceduri. Točno se zna kako i kada se Vijeće za financijsku stabilnost moglo osnovati. I ne vidim razloga da se o ovome raspravlja na izvanrednoj sjednici. Ovo je samo jedan smokvin list da bi se mogla sazvat sjednica o ustavnim promjenama, a danas ustavne promjene mičete sa točke dnevnog reda. Dakle, ovo je smokvin list za raspravu o izmjeni promjene Ustava, a mi na izvanrednoj sjednici nećemo raspravljati o izmjenama i promjenama Ustava. Stoga se protivimo hitnosti da se donosi ovaj zakon i tražimo glasovanje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Razumio sam. Prelazimo na izglasavanje hitnog postupka. Molim da se utvrdi kvorum u sabornici koliko je zastupnika. Hvala lijepa. Možemo odlučiti o dnevnom redu. Imamo dovoljnu većinu. Tko je za primjenu hitnog postupka kod donošenja Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost, P.Z. br. 575. Molim dizanjem ruke da se izjasnimo tko je za hitnost? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 74 glasa za i 20 glasova protiv u dnevni red po hitnom postupku uvršten Konačni prijedlog zakona o Vijeću za financijsku stabilnost, P.Z. br. 575. Ima li netko od zastupnika prigovor na uvrštavanje u dnevni red ostalih predloženih točaka? Ima. Poštovani zastupnik Ivan Šuker. gospodine predsjedniče, prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku isto po ničemu ne zavrjeđuje da bude predmet na kojem bi se raspravljalo na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora. Dakle, točka koja se mogla raspraviti u petak ili subotu ili točka koja se mogla raspravit na prvoj plenarnoj sjednici poslije zimske stanke. Dragom Bogu svejedno dal' će to bit 15 dana prije ili kasnije. Ali naročito interesantan je Konačan prijedlog zakona o središnjem registru osiguranika. Kolegice i kolege, mi smo prošli tjedan raspravljali o jedinstvenom onom obrascu JOPDD mislim da se zove. Dakle, mi smo donijeli odluku o tome kakav će se obrazac podnositi od 1.1. ali nismo donijeli izmjenu Zakona o središnjem registru osiguranika. Isto tako, zakon koji se u drugom čitanju bez problema mogao raspraviti u petak i u subotu. Dakle, bez ikakvog razloga da se uvrštava kao razlog za sazivanje izvanredne sjednice. Dakle i jedan i drugi su opet smokvin list da bi se prikrilo da se izvanredna sjednica saziva isključivo zbog ustavnih promjena, a na kraju o ustavnim promjenama nećemo raspravljati na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora. To stvarno pokazuje jednu krajnju neozbiljnost i neodgovornost prema hrvatskim građanima. U skladu sa odredbama Poslovnika i o jednom i o drugom zahtjevu ćemo glasovati u Hrvatskom saboru. Molim da se izjasnimo tko je za hitnost postupka? Zapravo za uvrštavanje u dnevni red, ne hitnost postupka, Prijedloga odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku. Molim dizanjem ruke da se izjasnimo tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Molim rezultat? Hvala lijepa. Utvrđujem da smo većinom glasova, 76 glasova za, 24 glasa protiv u dnevni red unijeli ili utvrdili u dnevnom redu Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku. Idemo sada odlučiti da li ćemo u dnevni red zadržati, uvrstiti i Konačni prijedlog zakona o središnjem registru osiguranika. Molim dizanjem ruke da se izjasnimo tko je za? Tko je protiv? Hvala lijepa. Molim rezultat. Utvrđujem da smo većinom glasova, 76 glasova za i 25 glasova protiv u dnevni red uvrstili Konačni prijedlog zakona o središnjem registru osiguranika, drugo čitanje, P.Z. br. 508. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, dnevni red je time utvrđen. Sada bismo prešli na dnevni red po, e ispričavam se, ispričavam se. Slažem se. Sada ćemo dati stanku od 10 minuta. Vidimo se u 55. To vam je dosta. Može kad hoćete? U 10,00. Može.